pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo

da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 170 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Podsećam

ukupno – 174, za – 174.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno prihvatila zakon, u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na

član 8. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Snežana Paunović i Đorđe Milićević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Snežana Paunović i Đorđe Milićević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Snežana Paunović i Đorđe Milićević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o Zaštitniku građana, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

174.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.Pre prelaska na dalje odlučivanje podsećam vas da je Narodna skupština obavila načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 4. i 5. dnevnog reda.S obzirom na to da na predloge zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, odlučivati samo o o predlozima zakona u celini.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 174.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.Pre prelaska na odlučivanje o tački dnevnog reda broj 6. podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačke 4. i 6. Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju javno zaduživanje i zaključivanje i potraživanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Pametna brojila) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 174.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na dalje odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika vrši izborne nadležnosti.Prelazimo na odlučivanje.Sedma tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o dopuni Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 174.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.Pre zaključivanja sednice, dozvolite samo da vas podsetim da sam zakazao za utorak, 9. novembar, Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja sa tačkama dnevnog reda: Predlog zakona o biocidnim proizvodima itd, ima ih 10, da sada ne čitam.Pošto je Narodna skupština